Kad ću je pročitati morat ću napustiti i položaj. Poštovane zastupnice i zastupnici kao što smo ranije utvrdili na sjednici sad ćemo povesti objedinjenu raspravu o točkama tri i četiri dnevnog reda predviđenog za danas. To su Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske u drugom čitanju naravno i to je P.Z. br. 446 i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Zašto ne piše Republike Irske?/… Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, drugo čitanje. P.Z. zastupnika ovdje koji sjede u Saboru puno više, također u drugom čitanju. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 207. Poslovnika Hrvatskog sabora. Na temelju navedenog članka propisano da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dat dodatno obrazloženje? Ministar financija je s nama g. Marko Primorac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici HS-a. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma donošenjem kojih se ispunjava jedan korak ka punopravnom članstvu RH u navedenoj instituciji, a članstvu koje je odobrio i Odbor guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma. Ovaj mehanizam dakle na engleskom European Stability Mechanisam iliti ESM skraćeno ćemo ga zvati da ne ponavljamo stalno Europski stabilizacijski mehanizam međuvladina je organizacija koju su države članice europodručja osnovale 2012.g., a njegova je misija omogućiti državama europodručja izbjegavanje i prevladavanje financijskih kriza te održavanje dugoročne financijske stabilnosti i prosperiteta. Dioničari EES-a isključivo su države europodručja. Njegova svrha je prikupljanje financijskih sredstava i pružanje potpore za stabilnost po strogim uvjetima koji odgovaraju odabranom instrumentu financijske pomoći u korist članova ESM-a koji imaju ozbiljne financijske poteškoće ili im takve poteškoće prijete ako je to apsolutno nužno za zaštitu financijske stabilnosti cjelokupnog europodručja kao i država članica pojedinih. S ciljem da se daljnjim razvojem ESM-a jača otpornost i sposobnost europodručja za rješavanje kriza. U lipnju 2019.g. članice europodručja složile su se revidirati Ugovor o osnivanju ESM-a i stoga su 27. siječnja i 8. veljače 2021. potpisale Sporazum o izmjeni Ugovora o osnivanju ESM-a. U okviru reforme dogovoreno je sljedeće, prvo da najkasnije do kraja prijelaznog razdoblja treba biti uspostavljen zajednički zaštitni mehanizam za jedinstveni fond za sanaciju, drugo poboljšanje djelotvornosti preventivnih instrumenata financijske pomoći za članice ESM-a koje imaju zdrave ekonomske temelje, no mogle bi biti pogođene negativnim šokovima koji su izvan njihove kontrole i treće da se dodatna marža primjeni kada članice ESM-a kojima je odobrena preventivna financijska pomoć ne ispunjavaju uvjete za tu pomoć nakon što su povukle određena sredstva. Reforma ESM-a dio je opsežnog paketa mjera za produbljivanje ekonomske i monetarne unije na putu dovršetka bankovne unije. ESM ima ukupni kapital od gotovo 705 milijardi eura, a kojeg sačinjava više od 80 milijardi eura uplaćenoga kapitala koji su osigurale članice ESM-a i približno 624 milijarde eura kapitala na poziv. Svaka članica doprinosi kapitalu ESM-a na temelju svog udjela u ukupnom stanovništvu EU i BDP-u. U skladu U skladu sa Ugovorom o ESM-u njegove članice čiji je BDP po stanovniku manji od 75% prosjeka EU mogu koristiti olakšicu u obliku privremene korekcije ključa za doprinos kapitalu i to u razdoblju od 12 godina nakon datuma uvođenja eura, dakle za RH bi to bilo do 2035.g. Tijekom toga razdoblja početni upisani kapital članica ESM-a koja koristi korekcije je niži što dovodi do privremeno nižeg uplaćenog kapitala. Što uređuje ovaj zakon? Ovim zakonima potvrđuje se Ugovor o osnivanju ESM-a kao i Sporazum o izmjeni Ugovora o osnivanju ESM-a, dakle međunarodni ugovori kako bi njihove odredbe u smislu čl. 141. Ustava RH postale postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Najznačajniji elementi koji se uređuju Ugovorom o osnivanju ESM-a i Sporazumom o izmjeni Ugovora su prije svega svrha i članstvo u ESM-u, upravljanje, kapital, poslovanje, financijsko upravljanje, opće odredbe, prijelazni aranžmani te završne odredbe vezano uz pristupanje ugovoru i sporazumu i drugo. i drugo. RH nije potpisnica ugovora i sporazuma budući da je potpisivanje predviđeno samo za države članice EU koje su bile članice europodručja u trenutku sastavljanja ugovora i sporazuma. Stoga su članicama EU koje naknadno postanu članice europodručja ugovor i sporazum otvoreni za pristupanje. S tim u vezi, Vijeće EU donijelo je odluku o ukidanju odstupanja od uvođenje eura za RH, a Odbor guvernera ESM-a odobrio je zahtjev za pristupanje RH ESM-u i sljedeće povezane detaljne tehničke uvjete i prilagodbe ugovoru, kao izravna posljedica pristupanja. To su prije svega sljedeći elementi. RH pristupa ESM-u u postojećem obliku na dan pristupanja. Sve rezolucije i odluke ESM-a koje su na snazi obvezuju RH njenim pristupanjem. Drugo, RH ima pravo na privremenu korekciju čije razdoblje prestaje 1. siječnja 2035. g., treće RH će uplatiti kapital u iznosu od 422,3 milijuna eura, a plaćanje će izvršiti u 5 godišnjih rata i to po 20% od toga iznosa svake godine. 4., RH će nakon isteka privremene korekcije dodatno uplatiti 233 milijuna eura po isteku korekcije. RH će uplatu iznosa uplaćenog kapitala izvršiti u jednoj rati, u mjesecu nakon isteka te privremene korekcije. Ugovor o osnivanju ESM-a stupa na snagu za RH 20. dana od dana polaganja njezine isprave o pristupanju uz uvjet da se istovremeno položi i isprava o pristupanju Sporazuma o izmjeni Ugovora o osnivanju ESM-a. Sredstva za plaćanje obveza za uplaćeni kapital osigurana su u državnom proračunu RH za 2023. g. i projekcijama za 2024. i 2025. u okviru financijskog plana Ministarstvo financija. Sredstva potrebna za plaćanje preostalih rata uplaćenog kapitala planirat će se prilikom izrade državnog proračuna za naredna razdoblja. Provedba ovoga zakona je u djelokrugu Ministarstvo financija. Što se tiče stupanja na snagu, predlažemo da ovi zakoni stupe na snagu 8. dana od objave u Narodnim novinama. Po stupanju ovih zakona na snagu, pristupit će se izradi, podnošenju na potpisa i polaganju isprava o pristupanju RH Ugovoru o osnivanju ESM-a i Sporazumu o izmjeni Ugovora o osnivanju ESM-a. Navedenim ispravama, RH prije svega izjavljuje da pristaje biti obavezana odredbama ugovora i sporazuma te da prihvaća uvjete koje je Odbor guvernera ESM-a odredio za primanje RH u svoje članstvo. Nekoliko zaključnih riječi, članstvo u ESM-u omogućit će RH korištenje dodatnih prednosti koje pruža valuta euro i članstvo u europodručju. Hrvatska će tako imati koristi od ESM-ovog mehanizma zaštite u slučaju financijskih kriza, što će pridonijeti većoj otpornosti financijskog sustava, ali i gospodarstva u cjelini. Također, članstvom u ESM-u šaljemo pozitivan signal investitorima, a ako će to ikada biti potrebno, nadamo se da neće, Hrvatska će od ESM-a moći primiti potporu za stabilnost uz primjenu programa makroekonomske prilagodbe, kao i potporu u slučaju ograničenog pristupa financijskome tržištu. Nadalje, stupanjem u članstvo ESM-a, RH ne samo da pridonosi financijskoj stabilnosti europodručja, već i daljnjem jačanju ekonomske i monetarne unije. Uvaženi zastupnici, hvala vam na pozornosti na kraju još samo bih volio istaknuti da prihvaćamo pristigle amandmane ureda za zakonodavstvo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ministre, odmah možemo i glasati ili nadopunite ako možete vi, amandmanom da odmah mi zatražimo pomoć jer mi smo u financijskoj krizi, poglavito ova inflacija zbog uvođenja eura koja više nije ni kontrolirana, tako da jednostavno cijene divljaju, vrijednost novca u Hrvatskoj je sve manja, plaće sve manje, a cijene sve skuplje. Tako bi bilo dobra odmah stabilizacijskom da im pošaljemo odmah zahtjev da nam uplati taj novac, a ne da mi uplatimo 400 milijuna eura ti .../Govornik se ne razumije./... koji će nas spasiti, ulazak u eurozonu, da mi njima pošaljemo zahtjev, a ne da im mi platimo 400 milijuna eura. mi smo u ogromnoj krizi, nama triba odmah pomoći, isti tren zahtjev za pomoć i prije samog ulaska. Isti tren kad uđemo, odmah i pomoć. Toga ste svjesni da je ulazak u ovom trenutku u eurozonu, uvođenje eura izazvalo kaos

Ja ne vidim da je uvođenje eura izazvalo bilo kakav kaos u RH, mi smo danas zaprimili i podatke o kretanju inflacije, dakle inflacija je na godišnjoj razini u mjesecu siječnju prema procjenama, dakle, prvim DZS-a 12,7%, prošli mjesec je bila 13,1, prije toga 13,5, dakle dolazi do usporavanja, prije svega, inflatornih pritisaka. Mislimo da je to dobro, da je to korisno. Što se tiče mjesečne promjene, dakle s mjeseca na mjesec u prosincu na siječanj, inflacija dakle dodatnog porasta u tom kontekstu gotovo da i nema. Bilježi se blagi porast u segmentima hrane, itd., ali isto tako i smanjenje u određenim drugim segmentima, tako da ne znam o čemu govorite i mislim da ovo nisu argumenti za

pa me zanima budući da je Europska komisija još tamo negdje 2017. godine krenula u tu nekakvu reformu SM-a pa su u njihovim dokumentima su zapravo spominjali daljnju reformu u obliku Europskog monetarnog fonda. Zanima nas da li je to još uvijek opcija na na Europskoj komisiji, jer vi ste sad članica euro grupe. Vi kao ministar tamo sudjelujete, zanima a i vi ste u odboru guvernera i SM-a, znači svi ministri financija. Zanima nas da li će ići se u tom dijelu što Europska komisija ne ili će se ići u nekakve druge modifikacije europskog stabilizacijskog mehanizma. Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Da, ova ideja je postojala, dakle da će SM transformirati kao u Europski međunarodni monetarni fond. Međutim od te ideje se odustalo i upravo ove izmjene koje također ratificiramo sada idu u smjeru akomodiranja svih onih odredbi koje su se i tada pokušavale primjenjivati, a na način da se prije svega, dakle obuhvaća jedna zajednička zaštita za jedinstveni sanacijski fond. Dakle, u slučaju određenih kriza i nemogućnosti saniranja pojedinih subjekata iz jedinstvenog sanacijskog fonda sada će se to moći, dakle ta sredstva namiriti i iz ESM-a. Isto tako uvodi se jedna preventivna kreditna linija, dakle čak i za države koje nisu u financijskoj krizi i mogu se zadužiti na tržištu, ali su suočene sa određenim poteškoćama da također koriste ESM. Recimo Hrvatska bi mogla to koristiti da smo bili članice za vrijeme potresa, za sanaciju od potresa i na taj način su zapravo uvaženi svi ovi komentari i želje koje su Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala poštovani gospodine predsjedavajući. Uvaženi gospodine ministre ovo o čemu govorite jest djelatnost ESM-a u trenucima krize. No, imam dojam da prvenstveno govorite o trenucima financijske krize. Ono pred čim se nalazi ne samo europski kontinent nego i globalna zajednica jest potencijal da trenutni ratni sukob preraste u europski, a potencijalno i u globalni ratni sukob. Nalazimo se na vrlo teškom i skliskom terenu međusobnih odnosa velikih država i velikih sila. Ovdje ustanovljavajući, odnosno ulazeći u SM bez daljnjega dobivamo određenu vrstu financijske, možemo to tako reći sigurnosti uslijed, odnosno u trenutku financijskih kriza. No, hoće li ESM u jednom hajmo to tako reći imaginarnom slučaju moći adekvatno reagirati u slučaju kada dođe do ozbiljne ratne ugroze i kada će svaka od velikih država naravno po načelu političkog realizma ipak prvo gledati sama sebe. Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Naravno upravo zbog toga se i donose sva ova pravila i procedure i mehanizmi i zaštitni slojevi i preventivne kreditne linije kako bi se pomoglo državama koje su u poteškoćama. Govoriti sada o nekakvom globalnom Armagedonu, ako bi do njega došlo u kojoj mjeri bi se koristila ta sredstva? Naravno koristila bi se onim redoslijedom kako bi države pojedine zapadale u financijske poteškoće. Mi se nadamo da do toga neće doći, dakle mi ulazimo svjesno u ovaj jedan vid, ja bih prije svega rekao osiguranja kako bi imali zaštitu u slučaju da dođe do određenih poteškoća, ali ne priželjkujemo ih. Dakle, ovo je doista kao da uplaćujete policu osiguranja. Uplaćujete je za sigurnost i nadate se da je nikad nećete iskoristiti. Evo hvala vam. Ovo je još jedan dokaz koliku korist Hrvatska ima ulaskom u EU, a pogotovo u europodručje. Jer kao što ste rekli nismo niti mogli pristupiti niti ugovoru, ni sporazumu ukoliko nismo članica europodručja. Ono što bih ja upozorila da upravo ovaj mehanizam ima određene instrumente, pa to su između ostalog kao što ste rekli dodjeljivanje zajmova članicama i znamo da to koriste i Španjolska i Cipar i Grčka, ali isto tako valja napomenuti da se pod određenim uvjetima može i izravno dokapitalizirati banke što je isto jako važno, jer smo imali u prošlosti situacija upravo da smo iz državnog proračuna, iz sredstava građana morali zapravo te banke spašavati. Evo ovo je još dodatno. Evo izvolite. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Tako je. I ja se mogu samo složiti sa vama i još jednom istaknuti kako je i ovim izmjenama se praktički uvodi zajednička zaštitna mjera za Jedinstveni sanacijski fond. Dakle, ukoliko Jedinstveni sanacijski fond ne bude iz svojih sredstava bio u mogućnosti namirivati obveze nastale uslijed propasti određenih financijskih institucija, dakle potrebe njihovog saniranja. Sada ima ovdje tzv. back stop odnosno izvor sredstava koji će također moći koristiti u tu svrhu. Dakle, još jednom bih istaknuo kako je uz brojne prednosti koje nam je donijelo uvođenje eura dakle u Republiku Hrvatsku i prihvaćanje eura kao službene valute upravo i pristup ESM-u nešto čemu smo se nadali i što su naravno i rejting agencije uzimale u obzir kada su vrednovali naš kreditni rejting, jer u slučaju financijskih poteškoća imamo doista velike mogućnosti saniranja bilo kakvih posljedica takvih poteškoća. Hvala.

gospodarstvo europodručja međusobno su između ostalog i ovisna i zbog zajedničke valute. Zbog toga financijske poteškoće sa kojima se susreće jedna država članica mogu negativno utjecati na ostale članice zato Vlade usklađuju svoje ekonomske i fiskalne politike. Ako se država članica europskog područja susreće sa ozbiljnim financijskim poteškoćama SM pruža potporu i pomoć s ciljem stabilizacije situacije, pa prema tome evo čuli smo tu i od kolega da mi moramo i uplaćivati nešto. Naravno, ako nešto tražimo, ako imamo nekakva prava ali onda imamo i obaveze. Smatram da ulaskom u ESM Hrvatska dobiva jako puno. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Svakako, naravno da dobiva i ja bih ovom prilikom još jednom istaknuo kako RH ima mogućnost koristiti tu privremenu korekciju ključa, dakle unatoč tome što ne moramo cijeli kapital uplaćivati odjednom već ćemo jedan dio uplaćivati kroz petogodišnje rate, a onda dakle po isteku dvanaeste godine nakon uvođenja eura i onaj ostatak. Hrvatska će unatoč tome već od prvog dana koristiti sve one prednosti, benefite i koristi dakle članstva u Europskom stabilizacijskom mehanizmu. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika, poštovani Zvane Brumnić.

Zašto to pitam? Ovdje se praktički sagledava samo činjenica da će Europski stabilizacijski mehanizam funkcionirati u odnosu na pojedinu članicu eurozone odnosno pojedinu državu, a mi smo svjedoci da je Europa sama izdala određene obveznice. To znači ostala je entitet na financijskom tržištu pa shodno tome i sama može upasti u određenu nestabilnost. Pa me zanima znači odnos politike u Europi u odnosu na te nekadašnji onaj naš HNB, a mi znamo koliko je HNB kod nas proveo svoj posao u pitanju stabilizacije cijene, pa bi onda bilo logično zaključiti kad dođe problem da će to tako završiti i u ovome stabilizacijskom fondu. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ja doista u jednoj minuti ne mogu odgovoriti sveobuhvatno na, na ovo vaše pitanje, ali naravno dakle postoji odbor guvernera. Odbor guvernera čine ministri financija delegirani članovi svih država članica europodručja, dakle i RH će imati svog člana u Odboru guvernera i donosit će na taj način odluke u upravljačkoj strukturi. Postoji tako i izvršni direktor, glavna osoba dakle trenutno stabilizacijskog mehanizma mogu sudjelovati uz Odbore guvernera i ostali članovi, dakle predstavnici Europske središnje banke, mogu sudjelovati i predstavnici Europske komisije i dakle isto tako usuglašavati stavove, isticati određene probleme, poteškoće, ideje, ali Odbor guvernera u konačnici u tom smislu donosi i odluke. Poštovani gospodine ministre dva pitanja zapravo imam. Kakva su dosadašnja iskustva sa zemljama koje su se našle u poteškoćama, jesu li koristile već sredstva iz ovog mehanizma i kako zapravo u praksi funkcionira stabilizacijski mehanizam? I drugo pitanje je, čuli smo da je ukupan kapital oko 705 milijardi eura, ako to usporedimo sa iznosom koji će RH uplatiti kroz ovih 5 godina i onom još uplatom nakon 12-te godine ispada da ćemo mi platiti svega ne znam 0,65 milijardi eura, nešto oko 650 milijuna eura. Postoji li nekakav limit do koje RH eventualno, ako dođemo ne daj Bože u takve situacije može računati na pomoć iz tog, iz tog stabilizacijskog mehanizma? Hvala lijepo poštovani zastupniče. Naravno, postoje države koje su već koristile ovu pomoć. Ja sam pokušao naći o kojim se iznosima radi, pa nisam uspio sada, ali u svakom slučaju mogu spomenuti dakle da su koristile tu pomoć i Irska i Španjolska i Grčka i Cipar i Portugal, dakle nisu to države koje, dakle to su bile države kojima je trebala određena financijska pomoć. Mislim da je 300 milijardi ukupan iznos koji su one dosada koristile. Dakle, radi se o značajnom financijskom potencijalu, a u smislu naše uprave naravno postoji taj ključ. Ja bih vam samo spomenuo možda omjer, mislim da je recimo Hrvatska u ukupnom kapitalu sudjeluje sa pola posto otprilike 0,5. Naravno da su Francuska, Italija, Španjolska Španjolska i Njemačka dominantne tu. Mislim da je Njemačka ima preko 20%, Francuska oko 20, Italija i Španjolska nešto manje, ali evo otprilike možete steći uvid u razmjere doprinosa kapitalu i koristi od tih sredstava. Hvala. Hvala gospodine ministre, nemate više replika. Imamo povredu Poslovnika, poštovani Zvane Brumnić. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani ministar je povrijedio Članak 238. odgovarajući na moje pitanje, ja nisam iz njegovog odgovora shvatio da li postoji odnos odnosno shvatio sam praktički da ne postoji odnos između Europskog stabilizacijskog mehanizma kojeg predstavljaju Odbor guvernera i Odbor direktora i praktički politike u EU, pa evo. **Sanader, Ante (HDZ)** A to šta niste shvatili nije povreda Poslovnika. To je vaše subjektivno, dobivate opomenu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika MOST-a Miro Bulj. U jednoj u najvećih kriza koje imamo u inflacijskom periodu, ratnom, predratnom tj. već i ratnom vremenu unutar same Europe mi smo uveli euro koji ima ogromne loše učinke na naše građane, rastu kamate, rastu cijene, raste inflacija, a mi smo u tome trenutku uveli euro. I samim tim smo ugrozili standarde naših građana, stabilnost financijsku, kamate restu to je vidljivo, svi upozoravaju na to. Pitanje trenutka što će biti u jačim državama članicama Njemačkoj, moguće da će Nijemci sad kazati nakon ovoga svega s eurom što se događa da će vratiti njemačku marku. Smatram da to nije nemoguće. Što ćemo mi tada kada, ali za razliku od nas mi kunu pretvaramo u toalet papir, jednu vrijednu, lijepu novčanicu koja je mogla biti negdi ovaj deponirana, nisu to napravili Nijemci, ne bojte se. Tako da, kad ste rekli ovaj Mehanizam, stabilizacijski, možemo odmah zatražiti pomoć. A ne, vi na kraju balade kažete 400 milijuna kuna će .../nerazumljivo/... eura pardon, više kuna, 3,5 milijarde kuna u 4 godine, znači nije baš bajna priča. Jedino što je tu dobro, profitirao je guverner od, inače od, oborite ribe, crnoga vina, ono kako se kaže, ovoga vina, to je uredno radio, primao je, točno tako po natječaju tko bore oboritu ribu sprema za kuhara i to je sve što je on radio. Vi, ministre, nešto radite. Za nešto odgovarate, bivši vas ministar ovde, kolega Lalovac, vi ministri financija, vi ste srce, upravljate, jedino što je dobro došlo Vujčiću, TĆ-u i još nekoliko njih, sad eto nisu više u narodnoj banci, hrvatskoj, .../Govornik se ne razumije./... kako se ona zove, oni se europskoj dobro plaća. razumije./... 5 puta veće nego vaše. To je jedini učinak pozitivan na RH. Ovaj sa oboritom ribon, šta je primao kuhare, točno je raspisao kako kuhar koje vino i to je to. Mislim, ovo su preozbiljne stvari kad govorimo o uvođenju eura. Prije svega, to je nasilno dato narodu i time sam poljski premijer, uvaženi ministre, čovjek koji je prijatelj Hrvatske, Poljska je prijatelj Hrvatske, kaže da nikada neće dok je on premijer uvest se euro kad vidi što se događa u Hrvatskoj. To nije rekao bilo tko, to je rekao Poljak, poljski premijer da je ovo katastrofa što se događa sa Hrvatskom. Mi kao da smo dobro vozili biciklu, biciklo da sami sebi s eurom ubacili u šipke cijev da se prospemo. Mislim nitko ne kontrolira cijene, naravno, onda iđe PR-ovski, ministre, krivi su ugostitelji, krivi su ovi, krivi su, svi su krivi s onih koji su upozoravani, koji su prisilno uveli euro protiv volje naroda, prije svega, tribalo je pustit struku da se malo raspravi o tome, a naravno, i da je narod vrhovna vlast, triba, triba o tome glasati narod. Poglavito u ovoj krizi, tako da me zanima, 400 milijuna eura ili 3,5 milijarde kuna ćemo mi morat uplatit. U ovoj krizi za 5 godina, što će biti s tim novcem u slučaju proširenja sukoba, rasta inflacija, rasta kamata, rasta, tko zna što će se događati. Ja ne govorim da nije dobro imati nekakvu sigurnost, međutim, nekako, kad vidim da se euro uveo, da je poskupilo sve, sve je poskupilo, poglavito hrana, znači na najugroženije, jaja su poskupila u odnosu na uvođenje .../Govornik Kruh 35%, evo. Znači govorimo o jajima i kruhu, tako da u ovome trenutku, ministre, smatram da isključivo se hvaliti sa uvođenjem eura, ne prihvatiti činjenice i ne poslati odmah zahtjev po ulasku, tj. mi, Sabor izglasamo za pomoć RH jer ovaj udar inflacije, tim da se namećemo mi kao nekakve vođe EU, mi smo kao, sve se događa oko Hrvatske, u biti, najviše zbog toga narod ispašta, zbog nekih guvernerskih stolica, viceguvernerskih ili što su oni već, govorim u europskoj europskoj toj banci, središnjoj, šta, jednostavno monetarna politika je sada odnarođena do Hrvatske, mi tu nemamo apsolutno nikakvu moć, sigurno se monetarna politika neće voditi prema hrvatskih građanima jer u Hrvatskoj 5 puta manja mirovina nego npr. u drugim država eurozone koje su uvele euro, a imamo i 2, 3 puta skuplje cijene na policama, do 30, 40% i više hrane, tako da se neće baš ta politika monetarna EU provoditi prema Hrvatskoj, pa tako ni ovaj Sporazum koji ćemo potpisati sa stabilizacijskim mehanizmom, neće baš Hrvatska biti ona oko koje će se vrtiti cijela priča koliko vlada premijera Andreja Plenkovića želi ostaviti dojam da se sve vrti oko Hrvatske. Nama prijeti u ovome trenutku znači veliki udar na našu, znači sigurnost, tj. nacionalnu sigurnost, a prije svega, na poljoprivredno zemljište jer od 6. mj., stranci, stane pravne i fizičke osobe, premda su već i postale dijelom vlasnici preko Fortenove, ruski kapital i ostali kapital koji je to preuzeo, stranci će moći kupiti poljoprivredno zemljište tako da priča o samodostatnosti je priča koju smo davno trebali sačuvati. Znači u ovome trenutku imamo ogroman problem, mi smo ušli u eurozonu u najgore vrijeme, poletili ste, kune ste pretvorili u toalet papir, što niste smjeli, trebali ste to kao što su i Nijemci stavili sa strane i nije smiješno, vi HDZ-a, ne smijemo, mislim smijete se, doslovno je recikliran. Jedan dio će toalet papir, jedan će ne znam di. Kovanice će ić za, ne znam za šta, za držače, ne znam, u wc-u, peškira ili ovih šugamana ili čega li, tako da u ovome trenutku ja mislim da uvođenje eura je nanijelo velike štete i nadam se i vjerujem da će se uskoro, evo, vratiti hrvatska kuna i di će ona stabilizirati, kao što je bila puno stabilnija od eura i inflaciju i divljanje cijena i plaće stabilizirati i sve ono što se događa od kad ste euro uveli, a događa se kaos, što je sam poljski premijer, ponavljam, poljski premijer je rekao kad vidi što se događa u Hrvatskoj, nikada neće ući u eurozonu i uvesti euro, a mi poletili k'o grlom u jagode. Eto, sve će nam ovdje dijamanti i zlato sijati, jedino što je dobro za Hrvatsku je guverner Vujčić, ponavljam, šta je na plaću od ne znam koliko tisuća eura, nekoliko desetina, TĆ i ovaj ostatak tih koji nemaju ni približnu odgovornost kao ministar, ni približno, oni bi se trebali ministru pokloniti, koju odgovornost ima. Nebitno je li prethodnome ministru, je li sadašnjem ili budućem. Ministar je srce. Šta on radi sad tu gore u centralnoj banci, neka mi objasni. Osim šta bere dobro berivo iz ovoga Mehanizma. Šta oni sad, evo, čemu oni služe? Oni su gurali tu priču i njima je dobro. To je što se tiče Hrvatske plus, a sirotinjo, hrvatski radniče, hrvatski seljak, hrvatski ne znam pomorac, hrvatski ribar, hrvatski trgovac ko vas šljivi i to je uvođenje eura, europska eurozono. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Grozdane Perić. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče. Pa najprije da otklonimo ovo što govori kolega Bulj, dakle ovdje članovi odbora guvernera u ovoj institucije nije guverner HNB-a nego su ministri nadležnih država, dakle nema veze s guvernerom HNB-a. Europski stabilizacijski mehanizam međuvladina je organizacija koju su države članice europodručja osnovale 2012.g., a njegova je misija kao što je spomenuto omogućiti upravo državama europodručja izbjegavanje i prevladavanje financijskih kriza i održavanje dugoročne financijske stabilnosti i prosperiteta. Dioničari dakle ESM-a isključivo su države europodručja, a kao što znamo RH postala je članica EU-a 1. srpnja 2013., dakle nije se mogla niti prije uključiti u to, članica europodručja je postala od 1.1.2023., dakle prije mjesec dana, za to kao što znamo trebali smo ispuniti brojne uvjete kako bi to postigli. Ono što bih još htjela demantirati kolegu Bulja kada govorite o tome što govori ministar, poljski ministar i premijer, dakle u Poljskoj su plaće evo samo inflacija u Poljskoj je bila u prosincu preko 16,6% u studenom je bila prošle godine 17,5% dakle veća nego kod nas, a što se tiče plaća neznatno prosječna plaća je neznatno veća od one u Hrvatskoj, one koju ja sam evo sada pogledala na brzinu bila je oko 1.212 eura, a kod nas 1.180 eura. Dakle, ono što je važno napomenuti da itekako uvođenje i pristupanje ovom ugovoru i sporazumu koji je sastavljen u Bruxellesu 2. veljače 2012. u izvorniku u jednom izvorniku i time su stupa na snagu kada su potpisnice deponirale svoje isprave o ratifikaciji. Kako se razvijao zapravo sam ESM time je 21. lipnja 2019. radi potrebe rješavanja kriza i otpornosti europodručja, članice europodručja složile su se s time da se taj ugovor revidira i u tom ugovoru revidiranom dogovoreno je da se do kraja prijelaznog razdoblja treba uspostaviti zajednički zaštitni mehanizam za jedinstveni fond za sanaciju, zatim da se poboljša učinkovitost preventivnih sustava instrumenata financijske pomoći i da se dodatna marža primjeni onda kada članice ESM-a kojoj je odobrena preventivna financijska pomoć ne ispunjava uvjete za tu pomoć nakon što je već povukla sredstva. Države članice ESM-a potpisale su 27. siječnja i 8. veljače sporazum o izmjeni 2021. o izmjeni Ugovora o osnivanju ESM-a s time da Savezna Republika Njemačka i Talijanska Republika nisu tada još ratificirale dotični sporazum. Stoga RH nije niti mogla ratificirati konsolidirani dokument već je obveza ratificirati i ugovor i sporazum. Ono što je važno da je zahtjev za članstvom RH u ESM-u do 28. srpnja 2022. Ministarstvo financija uputilo pismo o iskazu interesa i zahtjev za ostvarivanje članstva Hrvatske u navedenom obliku. Odbor guvernera je 5. prosinca usvojio 2022. usvojio rezoluciju kojom se odobrava učlanjenje RH u ESM. Time samim donošenjem i stupanjem na snagu ovog Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju ESM-a i Zakona o potvrđivanju sporazuma

Kao što je sam ministar rekao ESM ima ukupni kapital od gotovo 705 milijardi eura od kojeg sačinjava više od 80 milijardi uplaćenog kapitala koji su osigurale članice ESM-a i približno 624 milijarde kapitala na poziv. Ono što je već spomenuto svaka država članica doprinosi kapitalu na temelju svog udjela u ukupnom stanovništvu

države članice čiji BDP po stanovniku je manji od 75% prosjeka mogu dobiti i koristiti olakšicu u obliku privremene korekcije ključa za doprinos kapitalu u razdoblju od 12 godina nakon datuma uvođenja eura. S obzirom da smo mi pristupili i uveli euro 1. siječnja 2023. time ćemo mi imati mogućnost upravo koristiti tu privremenu korekciju ključa koja istječe 1. siječnja 2035. Početni upisani kapital RH bit će time niži što će dovesti do privremenog nižeg uplaćenog kapitala i on će biti uplaćen na način kako je već rečeno u iznosu od 3 milijarde od čega uplaćeni kapital iznosi 422,29 milijuna eura, a kapital na poziv je ovaj rest od 3 milijarde 272 milijuna, s time da će ovaj početni kapital u iznosu od 422,29 milijuna eura plaćati u pet godišnjih rata. Time je važno još napomenuti da su ova sredstva osigurana u proračunu proračunu RH za 2023. i projekcijama za 2024., 2025., a preostala će biti osigurana u narednim proračunima. Ono što je još važno za reći da će na ovaj način zapravo Hrvatska svojim članstvom biti puno otpornija u vremenima kriza i time će se doprinijeti većoj otpornosti kako financijskog sustava tako i gospodarstva u cjelini. Klub HDZ-a će dakako podržati ovaj sporazum i ugovor. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa državnim tajnikom znači suradnikom. Pred nama je danas sporazum između članica europodručja njih 19 vidjeli ste da je potpredsjednik Radin čitao koje su to zemlje i o čemu se ovdje radi. Zbog čega ovakav nekakav instrument zovemo ga ESM-om odnosno što je to odnosno da bi građanima bilo jednostavnije? To je kao kada se

a euro imamo još već 23 godine, Europa je počela razvijati svoje institucije kako se borit protiv kriza. Jedna od prvih institucija kako da se bori protiv kriza je bio Europski fond za financijsku stabilnost, on je još 2010.g. pomogao određenim državama koje su se našle u problemima, financijskim problemima jel nisu se mogli na financijskom tržištu zadužiti da bi platili dugove koje su stvorili bankari, to je plaćala država. Države nisu se da ne kolabirao bankarski sustav, države su se zaduživale, međutim nisu se mogle zaduživat odnosno zaduživale su se dosta skupo i onda se stvorio veliki javni dug država za njih je bio pritisak i Europa je počela razvijat mehanizme i jedan od prvih mehanizama je Europski fond za financijsku stabilnost. Iz njega su koristile tri zemlje Portugal, Irska i Grčka su koristile novac da bi stabilizirale svoje javne financije, nakon toga se unaprjeđuje ta institucija EU i dolazi do formiranja ESM-a da bi građanima bilo jednostavnije. To je kao MMF, to je kao MMF koji pomaže državama u problemima koje se nađu u problemima. Tada se je svi se onda sjećamo kako su dolazili i davali određeni novac brojnim drugim europskim zemljama davali su tada se širi kriza u Europi, osim ove tri, osim Grčke i ovoga širi se i na Španjolsku, širi se na Portugal, širi se na brojne druge zemlja, Europa odlučuje napraviti novu instituciju, dogradit je da bi branila i zajedničku valutu koju vjeruju to je euro. Iz tog fonda ta dva fonda, prvi je Europski financijski fond, nakon toga ovaj Europski stabilizacijski fond u ovih desetak godina, pogotovo u onim početnim godinama su isplatili značajna sredstva tim zemljama kako bi stabilizirale njihove javne financije. Jesu li u tome uspjeli? Jesu, jesu to je jako bitno reći. Sad ću vam reći kakvi su uvjeti bili i šta bi bila Hrvatska da je kojim Bog dao sreće da smo bili 2008. u euru, šta bi se dogodilo nama, kako bi puno brže izlazili iz problema nego što smo mi izlazili šest godina, nismo mogli izać iz recesije. Grčka, dobiva je uvjete kada su bila nestabilna financijska tržišta prinosi na njihove obveznice, to su službeni dokumenti je imala 11% kamatu. Ko može vratit u 11% kamata kada je recesija, kada su gubici radnih mjesta, kada ne možete kraj s krajem skupiti? Neko je ozbiljno takvi su bili prinosi na tržištu. Njima dolazi MMF i kaže dat ćemo vam novac, al dat ćemo vam po 3, 4%, međutim za toliku zaduženost oni ne mogu ni to vratit, pogotovo jer imate kratku ročnost. Već tadašnjim formiranjem fonda ESM-a dobivaju kamatu po 0,3% na ročnost od 30 godina. Jel to spašava Grčku, jel to smirilo Grčku? Je. Nemojmo zaboraviti, mi danas smo zaboravili kakvi su nemiri bili ne samo u Grčkoj, kakvi su bili nemiri u Španjolskoj, kakvi su bili nemiri u Italiji, kakav je cijeli jug bio u nemiru, govorimo na financijskim tržištima, šta su slobodna financijska tržišta, šta su zemlje eurozone, kako se je spašavalo. Onda se krenulo spašavat Španjolsku i njihov bankarski sektor, ponovo govorim bankarski sektor. Španjolci su dobili oko 17 milijardi su dobili, također kamata 0,78 tadašnji prinosi su bili 5% Vidite koji su benefiti države članica eurozona dobijali u odnosu na tržite. Ja sam tada bio zamjenik ministra financija, znate kada su bile krize znači što se prelivalo u Europi prelijevalo se i na Hrvatsku. Bilo je hoćemo li zvati MMF jel. Svi, ja mislim da ga nitko ne voli taj MMF uopće da vam dođe, da vam pristupi, da vam dođe njihova ekipa i da kaže dobit ćete novac, eno ga tamo u Srbiji vidimo kako su uspješni u svem tom kako kad MMF dođe i kao traži rezanja mirovina, rezanja bilo kakvih davanja i da li to proizvodi određene nerede na tržištu. Apsolutno da Jel to htjela Europa radit. Teško je se bilo boriti naći financijska sredstva da se isfinanciraju određene socijalne skupine i nemiri u tom nekom dijelu. Mi se nismo mogli čak ni …/Govornik se ne razumije./… dolar na, na Europskom tržištu zadužit nego smo morali dolare uzimat jel. Znači imate i valutni rizik i dobijete kamatu 5-6% jel, sretni ste uopće da ste dobili jel. A zamislite da je tad Hrvatska 2008. bila u euru i da smo dobili kamatu kad je bila najveća kriza u Hrvatskoj da smo dobili po 0,9%. Da smo dobili po 0,9 koliko je dobila Grčka jel. Jel to benefit za Hrvatsku? Ja mislim da je. To je benefit konkretni za proračun i financije Hrvatske jel. Nažalost bili smo izvan sustava jel, na margini, sa strane jel, čekali u redu da možemo išta dobiti oko čega. Zbog čega je ovo važno? Vjera u euro je vjera u Europu. Europa dograđuje svoje mehanizme, institucije da bi mogle braniti euro i zbog toga sam i ja pitao da li je daljnji korak Europski monetarni fond, ali ovo zapravo i je nekakva vrsta Europskog monetarnog fonda u kojem ne zovete MMF kada ste u problemima nego zovete ISM gdje među njima gle čuda sjedi i hrvatski ministar jel, koliko god mi sudjelujemo sa 0,5% ali mi smo ravnopravni član Odbora guvernera, pa bar negdje sjedimo. Naravno da mi ne možemo donosit odluku, glavnu odluku, sudjelujemo sa 0,5% ali sjedimo, se jel. Nijemci su ovome cijelom, evo imate na kraju od 700 milijardi Nijemci uplaćuju 190 milijardi. Mislite da je njima drago uplaćivati 190 milijardi za jednu Hrvatsku jel. Jel njima drago jel? Ja mislim da nije jel. Isto ko što bi nama vjerojatno ne bi bilo drago da moramo za nekog drugog uplaćivat, ali to je priča o euru. To je priča u Europi, o solidarnosti i o tome da li ta zajednička valuta može donijeti bolji standard. Je li po prvoj krizi kada je bila kriza, Covid kriza danas svi mislimo da je to nešto lagano, da nismo uopće bili pridruženi, ma znate kako bi nadrapali. Znate kako bi nadrapali svi ovi poduzetnici koji danas dižu cijene, dižu cijene zaokruživajući na euro, pokušavajući

pa nije ga tiskala jel, nego je dobila, jedan novac je dobila dio i kroz te pomoći jel. Ministar je ovdje rekao dogodila nam se nesreća, potresa jel, treba skupiti te novce da bi se obnovilo nešto Da smo imali u ovome dijelu dobijete ponovo određene povoljnije određene, određena sredstva za to. Ovo se koristi kada su krizna vremena, dao Bog da ih ne bude. Međutim, živimo u takvim vremenima inflacije i rata gdje je određeni doprinos jedne male zemlje puno manji nego što su potencijalne koristi. Puno je manji naš doprinos, jel on 400 miliona eura u ovome dijelu kroz nekakve rate 84 miliona, da imamo mehanizam da nam neće ići prinosi, divljati na prinosi na državne obveznice, da se možemo zadužiti, da možemo pristupiti financijskim tržištima i da možemo koliko toliko ne ući u daljnje frakture države socijalne da možemo isplatiti i da zadržimo koliko toliko standard jel tamo gdje dođe noga MMF-a jel ja mislim da niko se, niko se nije tamo trava baš puno ne zeleni poslije toga. I zbog toga, ako možemo birati u nečemu gdje možemo biti, gdje mogu biti koristi Hrvatske, a rekao sam vam na primjerima određenih zemalja kakve benefite su to dobili jer ovo je puno veće pitanje većih zemalja nego nas kao manje zemlje koje smo tu korisnici jer manje zemlje su puno veći dobitnici. Ovo je puno više pitanje i za Njemačku i za Francusku od da li sudjelovao u ovome. Znači Klub SDP-a ne da će podržati ovakav model, mislimo da je dobar Vrijeme./… evo samo završavam, koja se dalje nadograđuje jel i zato ja molim uvijek tako i ministre i Vladu da nas uvijek ažuriraju sa svim tim informacijama koje vi tamo imate jel i SDP će glasati za ovo. Hvala lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog Zvane Brumnića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre vidim kad netko ovako objeručke hvali poteze Vlade onda dobije dodatno vrijeme, ali ovo što je kolega Lalovac rekao načelno je više-manje sve točno. Malo je zaboravio da Europa odnosno Grčka podnijela veliki teret kad je dobila ta sredstva, nije praktički imala ništa puno niže uvjete kada je dobila to od Europskog fonda nego što bi imala od MMF-a. Nije ni Španjolska prošla baš da nije imala uvjete, ali ono što treba ovdje sagledati i kolega Lalovac je to jednim dijelom spomenuo, sve ovo kreće iz jednog razloga, a taj razlog je zadržimo financijski sustav stabilnim. Zašto zadržimo financijski sustav stabilnim to je pokazala kriza 2008. koja je nastala u Americi, a onda je poharala veliki dio zapadnog svijeta. Zato što kad unestabilite financijski sustav onda ste unestabilili praktički sve. Praktički ekonomije padaju, propadaju, gospodarstva se urušavaju i Europa pokušava to na neki način regulirati ili prevenirati. Ovdje to pokušava prevenirati sa fondom od 705 milijardi i to nisu neka sredstva koja su već uplaćena, u to će bit uplaćeno 80 milijardi, a sanacija financijske krize u Americi je iznosila nekoliko trilijardi. Od te financijske krize u Americi američki dug raste nesmiljenom brzinom, 17 puta se dosada čini mi se probijalo granice zaduženja, pa se pričalo Amerika će u difolt, ali su rekli ajde možemo još malo. I ono što sam ja postavio ključno pitanje, žao mi je što nije bilo odbora gdje se to moglo postaviti, je odnos politike Europe i financijskih institucija odnosno onih koji bi branili financije. Mi ovdje praktički dobijamo jedan mehanizam koji bi trebao stabilizirati financijski sustav Europe koji je praktički neovisan od europske politike. Europska politika je odlučila ići putem, ja sam to jedanput rekao ovdje, sjedinjenih europskih država, izdala je obveznicu, postala je dio financijskog sustava i kako može se desit financijska nestabilnost u nekoj od članica tako se može desiti i na nivou Europe, nije nemoguće. Mi svi nekako smetnemo s uma zadnji naš proračun u kojem smo izglasali nekakve obveze i prema dugu Ukrajine, koji zasada nije mali pitanje koliko će još pomoći tamo otić i koliko će sredstava još tamo otić i za to će u konačnici garantirat Europa i pokušat jednog dana to na neki način riješiti. Nije badava bilo pitanje koji je odnos europske politike, versus ajmo reć ekonomske struke. Kada sam spomenuo taj odbor guvernera odnosno odbor direktora koji je praktički nekakav pandan bio našem HNB-u koji je neovisna institucija, čiji je prvi cilj trebao biti stabilnost cijena. Što se dogodilo kad je ta stabilnost cijena bila narušena? Taj HNB je rekao nemamo mi ništa s time, to je tržište, ne možemo mi ništa napaviti. Reći sa ove govornice nakon što smo glasali za ulazak u euro, nakon što smo glasali za ulazak u Schengen da ćemo glasati protiv ovako nečega ja mislim da je ludost. Dobro je biti dio boljeg društva, ali treba na neki način sagledavati kuda to društvo ide. 2012. kada se ovo osnivalo i kada se pisao ovaj dokument ja mislim da bi svatko od nas pljeskao i sa rukama i sa nogama, 2018. kada se nadopunjavao, nadopunjavao se zato što se vidjelo da neki instrumenti se možda, kriva riječ, ne zloupotrebljavaju, ali pitanje kako će se koristit. Znači postupak odobravanja nekome financijskih sredstava ne ide ovdje neko pokuca na vrata tog Europskog stabilizacijskog mehanizma i dobi novce, nego ga neko procjenjuje, neko procjenjuje njegovu ekonomiju, da, da, znači sve i između ostalog kad zatraži novce, to piše čini mi se u dodatku, mora se prijaviti i MMF-u i od njih tražiti jer smo, ja sam tako shvatio da piše, možda sam nešto krivo shvatio, nego praktički on mora zatražiti i pomoć i MMF-a, tako piše tamo. I onda kaže zemlja koja će se pomoći će bit ona zemlja koja ima zdrave ekonomske temelje, pa vjerojatno ne bi došla u probleme da ima zdrave ekonomske temelje i tamo što, što se još govori? Govori se o tome, o kriterijima, a ti kriteriji su praktički oni ak se neko sjeća mastriških kriterija, 60% BDP-a, duga, brzina prilagodbe, hm, ja mislim da trenutno nema nijedne zemlje u Europi koja to zadovoljava. Tako da, ja sam jedanput s ove govornice reko, isto smo nešto o financijama raspravljali, zašto ECB nije provodio politiku dizanja kamatnih stopa u tom trenutku? Zato što su u Francuskoj bili izbori, da, da, to je bila s jedne strane kao stručna odluka, ali začudo je ovaj iz ECB-a šefica Francuskinja, pa je možda malo odgodila dizanje tih kamatnih stopa ne bi li Macronu to malo poboljšalo kreditni rejting. Tako da uvijek, uvijek treba gledati što se, što i kako igraju veliki i gdje je interes kažem nas manjih. Ja ne mogu reć da ovo ne treba podržati jer kažem onog trena kad smo odlučili uć u euro podržali smo. Mene samo ljuti kada HDZ ovdje iziđe za govornicu i kaže da nema inflacije i da se ništa nije dogodilo. Ja sam jučer djetetu naručio pizzu koja je koštala 44 kn i onda sam imao sliku jer je bila ova reklama, pa sam si i zbog broja slikao, 2018. je ta ista pizza koštala 19,99. S ove iste govornice sam govorio jedanputa o nepoštenoj trgovačkoj praksi kad smo mi ovdje skinuli PDV na mlijeko i mliječne proizvode, kako je određeni jogurt sa 10.99 odletio na 18 kn i vama to liči na inflaciju od 12%, 13%, 15%? Meni to liči na inflaciju od 50%, 100%, ali dobro. Kažem, ovo što se, što ovdje piše 2012. je sigurno bilo dobro, 2018. je je bilo dobro. Danas, u ovom okruženju gdje se dešava rat u Ukrajini, gdje Europa, ako nikako drugačije, onda financijski iznimno sudjeluje u tome, gdje je Europa prije godinu i nešto dana odlučila biti entitet na međunarodnim financijskim tržištima, mislim da ovo nije dovoljno. Doslovce mislim da nije dovoljno jer će se pojaviti prije ili kasnije i taj problem i tada će ga trebati na neki način rješavati. Evo, kažem, ja ću podržati ovo jer podržali smo ulazak u euro pa onda nema logike reći da ovo nećemo podržati, kad uđete u nekakav klub, onda se ponašate po pravilima tog kluba i reći sa ove govornice da ulazak u euro u neko drugo vrijeme poslije bi bio bolji, ne bi. Da je bilo prije, bio bi bolji jer svaki sljedeći trenutak bi nam bilo samo teže, teže, teže i teže jer sve više i više zaostajemo za tom istom Europom, tako da, kažem, meni bi bilo drago da smo u taj euro ušli prije 10-ak godina, mislim da bi nam danas bilo bolje. Evo, imam još jedno pitanje, ako će ministar odgovarati, to je porezni tretman poslovanja tog europskog stabilizacijskog fonda, ako sam ja dobro shvatio, oni kao entitet na tržištu neće imati poreznu presiju, ali ni svi koji će s njima poslovati neće imati poreznu presiju. Je li to točno? Mislim, pročitajte porezni tretman, mislim da je u ovom dodatku. Ante (HDZ)** Evo i vi ste dobili malo više vremena. Slijedi pojedinačne rasprave, Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Pošto sam već govorio u ime kluba, samo bih kratko evo kolegici iz HDZ-a rekao da ja nisam govorio o tj. o ovome, učincima stabilizacijskih mehanizama nego sam govorio o učinci uvođenja eura jer je sami ministar govorio o učincima eura, da je ovaj stabilizacijski mehanizam o kojem se raspravlja u biti učinak ulaska u EU. ne razumije./... ja nisam svrstao ovdje nego sam ga, znači svrstao tamo gdje je, središnja banka, kako se zove, tamo gdje 5, 6 hiljada eura, nemam pojma, plaća, to su efekti koje imamo, o tome sam pričao, nisam pričao znači o ovome. Naravno da je vidljivo da je poslije eura inflacija ogromna, još jednom ponavljam da evo, jaje dođe 60, 70, 80 lipa, ovih, cenata, to je 6, 7 kuna jaje, malo smiješno, ali je, zamislite tko ima obitelj, nisku plaću, ima četvero, petoro dice, njima je duzina jaja ništa, je ujutro, duzina je 12 jaja u mom kraju kad se zbraja. Tako da su efekti inflacije ogromni, evo, spomenuti mliječni proizvodi, meso, ogromni, ogromni i šteta trenutka što ste uveli sad euro, nadam se da će se vratiti jednog dana kuna i da će biti ravnopravna Europi kao nacionalna, suverena valuta za što smo se, naravno, i borili kod stvaranja samostalne države, da dođemo svojim novčanice, da dođemo do svojih institucija. Nažalost, ministre uvaženi, nije ovaj Sabor, evo, on je sam sebi svrha, to svi znamo, a trebao bi biti jedino Bog iznad njega. Jedino Bog u Hrvatskoj znači iza Ustava i Sabora ovdje, a znamo svi da je ovdje uglavnom brojka 76 ručica kako se skupilo zbrda-zdola od onoga srpsko-trgovačke koalicije koji je glavni zagovornik sa te srpsko-trgovačke koalicije pa nadalje. u eurozonu, ja bih još jednom citirao poljskog premijera. Da je Hrvatska primjer katastrofalnog, učinci učinci su katastrofalnog uvođenja eura. Znači možete to pročitati, vidjet ćete njegove izjave, voljeli bi da replicirate, vidim da je, evo, kolegica se usudila, pa da raspravimo o tome, možete naći tamo, vidjet ćete u medijima da je oštro premijer poljski, znači naše prijateljske države, ne govorim o nekoj neprijateljskoj državi, nego prijateljskoj državi, inflacija je ogromna, problemi su ogromni i sad moramo i ovaj stabilizacijski fond mi uplatiti 400 milijuna eura ili 3,5 milijarde kuna znači hrvatski građani iz našega proračuna. Što će biti kad bi bilo i zato bi ja predložio još jednom ministru i nama saborskim zastupnicima, isti dan kad bude se izglasalo ulazak u stabilizacijski mehanizam europski da se isti dan da i zahtjev za pomoć Hrvatskoj, ako su tolke milijarde, ne znam koliko je rečeno, koliko je ministar rekao da je znači milijardi eura nalazi se u tome fondu. Znači ja ću uvijek govoriti da je bilo puno bolje kad bi bila kuna i građanima i narodu, a sve puno bolje europskim činovnicima, a poglavito bivšem guverneru, sad je u središnjoj banci, Vujčiću, Ćoriću, ne znam, svima tima koji su nagrađeni za velika djela koja su napravili u očuvanju monetarnog sustava, a ja ću još jednom ponoviti bez obzira što sam oporba. Više ministar financija napravi u jednome danu i veća mu je odgovornost nego guvernera cijelom njegovome vijeku koji traje.

sad u tijelima Europske središnje banke, o tome sam ja govorio, kolegice, eto tko je nagrađen, a narod je nagrađen da ono jaje koje sam ja držao ovdje u ruci kad ste se svi smijali, kad je bilo kunu, kunu i 20, sad je 5, 6, 7 kuna, uskoro će i to prestići, nažalost i ugasit ćemo tu proizvodnju i tako je i ostalo. Kamate rastu, sve raste i o tome triba pričati nakon eura. Zato nije sve bajno kako premijer kaže, poljski premijer je se očitovao i drago mi je što je ovo sve čuo ministar i zna da ja govorim istinu i to je to. Eto, hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, pa ja bih bila sretna da ste bar malo bolje slušali evo ga izlaganje našeg ministra, a izlaganje kolege Lalovca. Ali stvarno je kolega Lalovac je objasnio onako sve kako treba, ali sad se mi vraćamo. Vi kad čitate ove naslove poljskog premijera, ovako u novinama piše. „Ne treba nam euro, pogledajte kakav je kaos u Hrvatskoj, to bi nam trebalo biti upozorenje.“ Ali onda dalje piše da je inflacija u Poljskoj 17%, da su manje plaće u Poljskoj nego u Hrvatskoj, a najvažnija stvar da je poljski premijer to pitanje iskoristio da udari po oporbi koja je za uvođenje eura zbog zakazanih izbora na jesen. Evo zbog toga, znači to mu je nekakva kampanja jer su u Poljskoj izbori na jesen. Ja bih lijepo kad nešto pročitate, ovo je samo naslov, a naslov ne govori da je to katastrofa. Hvala. Hvala lijepo. Očito ne čitamo, istim očima ne gledamo. Jasno je poslata poruka poljskog premijera da je to katastrofa način uvođenje eura i efekt uvođenja eura kako inflacija, kako cijene. To je vidljivo i vama. Mislim ne morate se pravit. Mislim jogurt je bija 9 kuna, sad 20, 24, 25. Više ne znaš koliko je svaki dan kad dođete nemate pojma. Evo smiješno je to, ja ga spominjem jer sam ga donio prije ovdje pa kad sam govorio da će …/Govornik se ne razumije./… našu proizvodnju i da će jednoga dana biti jaje skuplje od litre mlika u ono vrijeme kad sam spomenija. I na žalost to je tako. I u tome vremenu uvesti euro a našu kunu reciklirati u toalet papir. Nisu Nijemci, može i druga stvar, u Njemačkoj izbori nemojte vi misliti da neće možda netko obećati da će vratiti njemačku marku, nije reciklirano u toalet papir. Ne bojte se. I šta onda sa eurozonom i eurom? Gdje je onda ova priča kad vrati Nijemac njemačku marku. Uvijek je moguće, tako malo srljamo, malo letimo. Umjesto da čuvamo naš euro mi ga pretvorili, našu kunu mi ga pretvorili u wc papir. Slijede završne rasprave u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani Marin Mandarić. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice zastupnice i zastupnici. Pa evo nekoliko samo ovako tehnikalija da i ja ponovim što je i uvodno i ministar i ostali kolege zastupnici. Svakako držim da je dobro da pristupanjem ovom sporazumu zapravo dodatno učvršćujemo naš položaj u društvu najboljih kako među članovima EU tako i među članicama eurozone. Od tih 705 milijardi eura gotovo koliko će biti velik kapital, potencijalni sanacijski kapital iz tog mehanizma. Republika Hrvatska uplatit će oko, samo oko 650 milijuna eura, nekih 0,5% naravno sukladno našem udjelu, broju stanovnika EU i našem BDP-u u odnosu na ukupan BDP svih članova. Ono što je i više puta istaknuto ovdje večeras tijekom rasprave ovo su ulaganja za neke ne daj Bože dane. To nam je svima jasno. Ministar je to vrlo jednostavno objasnio slično kao sa policom osiguranja. Plaćamo je, možda je vidimo kao nepotreban trošak, ali plaćamo za ne daj bože dane. Ali ako pogledamo unazad, ako pogledamo u povijest svjesni smo da i kako u životu, tako i u gospodarstvu, u financijama uvijek postoje fluktuacije, postoje bolje godine i lošije godine i nije bilo realno očekivati tamo nakon dvadesete da će i dalje cvjetati med i mlijeko. Uvijek nešto se dogodi pa malo kola krenu, globalna kola krenu nizbrdo. Koliko će ona ići nizbrdo ovisi o puno faktora kako koja kriza. Nadamo se da će ova ići što prije, krenuti prema gore. Ali da se ne bi opet dogodila situacija kao 2007., osme, devete, financijska kriza potaknuta iz bankarskog sektora. Pametni ljudi dosjetili su se europskog stabilizacijskog mehanizma, pa hajmo se dodatno zaštititi i možemo biti ponosni što Republika Hrvatska je u društvu onih koji imaju mogućnost biti dijelom ovog sporazuma. Slažemo se da su bolji odnosi Francuska i Njemačka i razvijene zapadne zemlje. Svi se slažemo da trebamo stremiti k tome da budemo kao i oni, pa ja sam duboko uvjeren da to možemo jedino ako smo u njihovom društvu, ako smo u njihovom društvu da onda možemo približiti im se, ugledati se na njih. Sigurno prije i lakše nego da nismo u njihovom društvu, da nismo za stolom gdje su i oni. Naravno da naš glas teško da će biti presudan i teško da ćemo mi kao Republika Hrvatska i naš ministar za stolom sa udjelom od 0,5% ako mogu malo karikirati definirati strateški smjer kretanja Europe i europskog gospodarstva. Ali da i mi smo tamo i bolje da smo s takvima za stolom nego da smo pokraj stola i čekamo eventualno, čekamo Moram se i ja malo osvrnuti evo na našeg kolegu Bulja. Vidim da javio se za povredu Poslovnika. Drago mi je da je danas evo inspirativan i na ovu temu. Što se tiče uvođenja eura u vrijeme inflacije to sam već nekoliko puta govorio. Uvijek je pravo vrijeme, što prije to bolje. A to da euro dodatno podgrijava inflaciju i inflatorne pritiske, da sad nama ekstra raste inflacija zbog eura ne mogu se s time složiti. Mi smo cijelu prošlu godinu imali pojačane inflatorne pritiske. Kulminiralo je jesenas, a ovo što se događa u periodu od 1. siječnja ove godine ja bih rekao da dobar dio naših poduzetnika, trgovaca gledalo je kako sad u postupku konverzije u ona dva tjedna sakriti zapravo svoje nekakve ja bih rekao ne ispravne i loše namjere pod konverziju eura. Pa hajmo sve svaliti na Vladu, hajmo sve svaliti na ministra, na HNB. Eto kako ne trebamo ići u euro i Europu. Lijepo je gospodin Lalovac čini mi se rekao kad je trebalo onda je država bila odlično. Skoro dvije godine mnogi su živjeli na jaslama države koja se za to budimo iskreno i zadužila. Rastao je javni dug ogromno u to vrijeme, a danas kad treba pokazati solidarnost prema našim građanima onda se pozivamo u tržišno gospodarstvo, u slobodno formiranje cijena. I tu se moram složiti sa Vladom i sa premijerom koji zapravo zagovaraju politiku određene kontrole nad formiranjem cijena i danas kad smo ušli u eurozonu. Što se tiče poljskog premijera samo kratko, kolegica Dreven-Budinski rekla je u Poljskoj idu izbori i naravno da čovjek govori ono što njegovi birači žele čuti, nekad bismo možda strane šefove države vlada shvaćali ozbiljno, a kad malo pogledamo našega sa Pantovčaka kako zna lupetati o drugim, o drugim državama onda se uvijek zapitamo i kad netko govori o nama da li to netko govori zato što zaista to misli ili iz neke svoje privatne, privatne političke unutardržavne svrhe. Evo, toliko od mene, hvala, HDZ naravno podržava ovaj prijedlog da idemo što više u integraciju. Hvala lijepo. Povrijeđen je Članak 238., pošto smo ja i vi gradonačelnici gradova prijatelja neću biti preoštar, međutim ja pitam svoje Sinjane vjerojatno i vi svoje sugrađane u vašem gradu koji veže Sinj i vaš grad je povezan i prijatelji smo i ostat ćemo kao gradovi prijatelji. Kako je njima i koji su efekti njima od uvođenja eura? 9 kuna litra jogurta, sad 20, jaje bilo 2 kune, sad 6 kuna i slično. Evo, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** To ste iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Evo s ovim je iscrpljena rasprava, zaključujem raspravu, zahvaljujem državnom tajniku. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30 Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, prvo čitanje, P.Z.E. broj 428. Laku noć svima.